Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 909. Predlagateljica je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili.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 prijedlog? Da. Uvaženi Igor Rađenović zamjenik ministra financija. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo dozvolite da u svom vjerujem kratkom i sažetom uvodnom izlaganju u dva dijela kažem nešto o prvo sustavu stambene štednje u Hrvatskoj, a onda i o samom prijedlogu izmjena i dopuna ovoga zakona. Važeći Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje donesen je stupio je na snagu '98., donesen je još u ne znam tadašnjem sazivu Sabora, ne znam koji je bio 3., 4.po redu i imao je jedan niz izmjena, desetak izmjena kroz sve ove godine do današnjih dana. dakle njime su propisani uvjeti stambene štednje i stambenih kredita, uvjeti, mjerila i postupak davanja i korištenje državne poticajne štednje za rješavanje stambenih potreba građana, te pripadajuće kaznene odredbe. Svaki put predlagatelj ispred Vlade i predsjednici klubova rekli su otprilike slične rečenice, točne rečenice da je stambena štednja predstavlja jedan od povoljnijih oblika štednje obzirom da stambenih štediša po isteku minimalnog isteka štednje stječe pravo na povoljniji stambeni kredit uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme trajanja kredita. Stambeni krediti mogu se prema prijedlogu zakona odobravati za kupnju stana ili obiteljske kuće, za izgradnju stana i obiteljske kuće, rekonstrukciju, adaptaciju, popravak te opremanje stana ili kuće, te rekonstrukciju, kupnju građevinske čestice bez ili djelomično izgrađenom građevinom, komunalno uređenje građevinske čestice i otplatu stambenog kredita uzetog kod kreditne institucije, dakle prilično širok dijapazon mogućnosti za koje možete dobiti povoljan povoljan stambeni kredit ukoliko štedite dakako u stambenim štedionicama određeno vrijeme. Ali to nije sve, kao što kažu u onim reklamama, uz kažem stambenu štednju samom pravu pravu da uzmete kredit stambeni štediša ostvaruje pravo na državnu poticajnu štednju kojom mu se uvećava njegov štedni ulog i to je ono što je dodatni motivator našim građanima da se odluče za isto. Državna poticaji se odobravaju stambenom štediši iz državnog proračuna, a na osnovi dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini. Stambeni štediša na svoj iznos raspoložive stambene štednje u godini u kojoj se isplaćuje DPS maksimalno do pet tisuća kuna može se … dakle postotak od pet tisuća kuna. Sve ove godine je to bio maksimum u propisanom iznosu. Stambene štediše mogu štediti u više stambenih štedionica, no državni poticaj mogu ostvariti samo u jednoj štedionici. Dakako da je sustav umrežen i da se tu ne može dogoditi ništa drugačije od toga, a ukoliko stambeni štediša otkaže svoju stambenu štednju u roku kraćem od pet godina od početka stambene štednje, državni poticaj će se zajedno sa pripadajućom kamatom vratiti u državni proračun. Zadnji u tom uvodnom dijelu i općenito u stambenoj štednji, podsjećam vas da u Hrvatskoj trenutno djeluje pet stambenih štedionica sa različitim tržišnim udjelom i uspjehom. Radi se ukoliko ovo nije reklama o Prvoj stambenoj štedionici, Raiffeisen stambenoj štedionici, Wüstenrot stambenoj štedionici, PBZ i HPB stambenoj štedionici. I sada dozvolite da u drugom dijelu kažem što smo to izmijenili u ovom prijedlogu koji je danas pred vama. Praktički potvrđujemo već donesenu uredbu o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticaju stambene štednje, budući da uredba koja je Vlada RH donijela krajem 2014.godine, a bila je potvrđena i na raspravi u ovome Saboru ističe godinu dana od ovlasti da te uredbe imaju zakonsku snagu, pa smo stoga sa te strane morali, htjeli, željeli uputiti i zakonski prijedlog. Sjetit ćete se da smo još i prije ljeta uputili prijedlog u dva pitanja, međutim kako se ubrzala ova dinamika oko završetka Sabora da bi poslovnički sve bilo uredu onda smo taj prijedlog povukli pa poslali istovjetan prijedlog u jednom čitanju za one koje je možda zbunilo o čemu se radi, tako da su matični odbori o ovoj točci dnevnog reda praktički raspravili prije ljetne stanke. Što se mijenja ovim prijedlogom? Mijenja se članak 21. Zakona o stambenoj štednji i poticanju stambene štednje, konkretnije, uvodi se formula temeljem koje se računa varijabilni depres ili varijabilni depres ili iznos DPS-a, a koji se temelji na prosječnim kamatnim stopama na određene depozite građana uz korektivni faktor koji predstavlja prilagodbu na dužu ročnost odnosno vrednuje se tečaj dužeg roka stambene štednje na pet godina onoga od pet godina.

Formula je relativno jednostavna, evo mladi su nam ovdje, postotak DPS-a je KP+FS pri čemu je KP-prosječna kamatna stopa, a FS-faktor stabilizacije kamatne stope. Imate detaljno u materijalima, mislio sam uvodno i pročitati to, ali osjećam da nema neke prevelike potrebe za tim. Zato bih završio ovo svoje uvodno izlaganje sa informacijom koju također vi dakako znate ali nije loše je ponoviti i zbog javnosti. Za 2015. prema toj novoj formuli koja dakle živi na osnovu uredbe koju je Vlada donijela, sada ju oživljavamo i zakonom, za ovu godinu VPS će iznositi maksimalno za pod točno 4,9% ili maksimalno 245 kuna po svakoj onoj optimalnoj štednji dakle od maksimalno 5 tisuća kuna. I sredstva za tu odluku su osigurana u državnom proračunu. S obzirom na broj stambenih dakle stambene štednje predviđena sredstva u proračunu za ovu godinu su 50-ak milijuna kuna. S obzirom na varijable dakle koje ulaze u ovu formulu, kao što rekoh prosječna kamatna stopa te faktor stabilizacije kamatne stope i način na koji se ona uračunava računamo za 2016. osigurali smo ista sredstva iako je procjena iz svega ovoga da će ta sredstva pojedinačno možda biti koju kunu niža ali s obzirom da očekujemo i tržišno porast samih ugovora stambene štednje procjenjujemo da će i sredstva osigurana u proračunu biti dovoljna za sljedeću godinu. Evo toliko uvodno, hvala vam lijepa na vašoj pažnji. Hvala lijepa. Pa dobro poštovani potpredsjedniče i zamjeniče ministra, nije možda ni replika nego samo još jedna mala molbica jedna za još jedno malo konkretnije pojašnjenje. Naime, 2013. godine znači je smanjen ovaj udio sa 15 na 10%, sada ste na kraju rekli neke brojke koje će ustvari biti, koje će biti vrijednosti tog poticaja. Ja bih vas upitao da li ste radili simulacije, konkretne simulacije što će se događati u odnosima postojećih sada korisnika poticaja stambene štednje u odnosu na ono što će biti po ovoj formuli koju običan građanin realno gledajući ne može nikako iščitati, ne može znati što se tamo događa. Pa evo ja bih molio jedno malo dodatno pojašnjenje, na usporednim podacima, znači nekog primjera sada, po sadašnjem zakonu i na primjeru znači što će biti po ovoj formuli koju ste vi predložili. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara zamjenik Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa rekao sam uvodno dakle sustav stambene štednje živio je 15-ak godina u Republici Hrvatskoj i onda smo imali i raspravu u ovom Saboru 10-ak puta, sve te izmjene i dopune su donošenje u ovom Saboru od poticaja od 15% pa se spušta na 10, ne znam vi se bolje sjećate oko svega toga. Imali smo jednu godinu kada smo ukinuli, dakle poticaje na stambenu štednju a onda kažem sljedeće godine praktički vratili ovu formulu. Situacija je bila slična otprilike kao sa bankama. Naime što je problem Hrvatske stambene štednje i stambenih štedionica bio? Bio je problem taj i još uvijek jest da dobar dio stambene štednje, a o tome ste i vi ovdje razgovarali ne završava u konačnici i zato sam svjesno nabrojao za što se sve mogu uzeti krediti ukoliko štedite u stambenim štedionicama. Vrlo često kako u kojoj stambenoj štedionici pa čak i onoj koju su osnovale neke velike banke pa onda preusmjeravale u komercijalne kredite svojih banaka pa čak i one u švicarcima ali da se sada previše ne raširim pa neke stambene štedionice i i nisu ostvarile neki uspjeh. Što želim reći? Želim reći da se u dobrom dijelu stambena štednja koristila kao dodatan oblik štednje koji nije ispunjavao ovu svoju svrhu a da bude koristan za samo gospodarstvo u konačnici već su ljudi koji su naprosto imali višak sredstava uz državna poticajna sredstva ostvarivali ekstra profite kroz ostvarene kamate bez poreza na kamate i sve drugo tadašnja Vlada je u svakom slučaju to ocijenila nepravednim i sam Sabor i tražili smo od samih banaka suradnju za jednom kvalitetnijom formulom. Ta formula je sada pred nama, ta formula je usuglašena, biva donesena uredbom, obrazložena uredbom u ovom Saboru i ona ostaje takva kakva je. Znači formula je relativno komplicirana ali Vlada uvijek kada komunicira a mora do 31. listopada reći koliki je to iznos iskomunicirala je. Za ovu godinu je to 245 kuna, rekoh uvodno po mojoj procjeni

Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Nezavisnih ljevičara govoriti će poštovani Slavko Linić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, zamjeniče ministra sa kolegicom, kolegice i kolege. Jedan mali zakon na kojem se vidi što je 4.-godišnja politika aktualne vlasti. Stambena politika je jedna od osnova socijalne politike. I ako ćemo zaista prepoznati socijalnu notu neke Vlade onda ćemo dati ocjenu kako se ponašala u dijelu poticanja poticanja i stambene izgradnje a s druge strane i rješavanje stambenih problema građana koji financijski teško da si mogu sami osigurati stan kao ja bih rekao kvalitetu života u svakoj zemlji. I ovaj dokument govori o socijali Vlade Republike Hrvatske i o njenoj stambenoj politici. Ovaj dokument je donesen '98. godine i zakon počiva na '98. godini. Dovoljno je napomenuti da čini mi se u ranim godinama iznosi iz državnog proračuna su se kretali iznad 500 do 600 milijuna milijuna u državnom proračunu. A sada vidimo da u idućoj godini vjerojatno je manje od 50 milijuna. Prema tome, nema stambene izgradnje i niski su poticaji stambene izgradnje. '98. godine počelo se otvarati financijsko tržište za financiranje potreba građana pa samim time i stambene izgradnje. I možda tada je taj model i imao svrhu jer smo smatrali da vlasništvo nad stanom je nešto što u hrvatskoj tradiciji je važno i htjeli smo građanima riješiti vlasništvo nad stanom i zato smo krenuli sa raznim vidovima. Sve ono što se naknadno događalo, a to su kreditni robovi, neovisno da li su kunski ili euro krediti, a sada vidimo i ogromne probleme sa švicarskim kreditima, da ovaj model nije privukao građane, već su svi krenuli što prije i što hitnije u zaduženja i danas imamo preko 320 000 građana blokiranih koji nisu uopće u mogućnosti otplaćivati svoje obveze. Najveći dio toga proizlazi iz stambenih kredita. Prema tome, da li je ovaj model bio dobar, nije, jer očito građani nisu htjeli štedit, nisu mogli štedit nego su pod ja bih rekao ponudama banke ubrzano krenuli u nerealna zaduženja za što nose krivicu banke jer su građani što prije htjeli steći vlasništvo. Znači u Republici Hrvatskoj ocijenili smo da građanima možemo govoriti da mogu biti vlasnici stana i onda smo pojačali kreditni sektor, nećemo govoriti o poticajima građevinarima za ulaganja u stambenu štednju pa onda s obzirom na enormnu potražnju imali smo i dvostruko veće cijene m2 nego što je to bilo uobičajeno i sad se polako ta vrijednost opet spušta. Znači politika, riješit ćemo problem građana Hrvatske sa vlasništvom dala nam je rezultat. Ogroman broj siromaha, ogroman broj neriješenih potraživanja banaka prema građanima, niti ne znamo kako ćemo riješiti njihov problem. Zašto, jer su sad dugovi daleko daleko veći nego vrijednost imovine koju su kupili sa tim kreditima. Sve smo to znali 2011. godine. Da li je trebalo proći i naći drugi model, da. I očito je da socijalna politika ne počiva na vlasništvu, ne počiva socijalna politika počiva na gradnji stanova za potrebe građana koji si ne mogu osigurati vlasništvo nad imovinom. Ali mi još uvijek govorimo građanima možete biti vlasnici i umjesto da novac guramo u stambenu izgradnju za dodjelu građanima da bi mogli kroz najam živjeti normalno, kulturno, da bi taj najam bio socijalna politika vlasti, ne, mi i nadalje guramo u ovakve programe. Prema tome, 2015. godine sa ogromnim brojem dužnika, građana dužnika sa nemogućom situacijom jer neće moći riješit te dugove, mi još uvijek nismo promijenili stambenu politiku kao okosnicu socijalne politike svake države. Nismo. Prema tome, jednom je vrijeme da zaista poručimo da nismo u mogućnosti osigurati vlasništvo nad stanovima, ali da stambenu politiku možemo riješiti gradnjom stanova, poticati naše graditeljstvo da gradi stanove primjerene socijalnim i da najamninama koje će građani moći plaćati osiguramo njihovu osnovnu životnu potrebu. Nažalost evo, 2015. je, mi još uvijek nismo poslali takve poruke. U Vladi smo o tome razmišljali, to je bio razlog da je 2013. odlučeno ne da ukinemo zakon jer su veliki prijepori bili nego da ne osiguramo potporu iz državnog proračuna. Nakon toga Vlada je opet se vratila, uredbom omogućila ponovo poticanje. Dapače, svaka analiza stambenih štedionica vidjet ćete da najvećim dijelom je to potpora za štednju, potpora za štednju, da nažalost najveći dio te štednje ne ide ni u kupovinu zemljišta, ni obnovu kuća, ni rekonstrukciju kuća, ni održavanje kuća i stanova, a najmanje ne ide u kupnju. Znači mi podupiremo štednju. Onda bismo se morali pitat da l je potrebno podupirat štednju, da l je potrebno podupirat. Imali smo takmičenje banka koje su dizale kamate da bi privukli štednju građana pa je to bila dosta nenormalno visoka cijena cijena ili kamata za štednju građana jer jednostavno banke su htjele povući što više štednje da imaju kvalitetniju aktivu. Da li je potrebno, pa vidimo da nema više plasmana ni prema građanima da nema plasmana niti prema gospodarstvu, da li nam je onda potrebno poticat štednju. Pa ćete dobit odgovor da je pitanje da li treba i da li 50 milijuna kuna u proračunu koji bilježi ogromne deficite i ogroman broj zahtjeva korisnika koji su možda prioritetniji nego ovo što ovdje imamo, onda možemo zaključiti da je pitanje da li je svrsishodno trošenje ovih sredstava. Nedvosmisleno da onog trenutka kad Vlada definira što je to poticajna socijalna politika vezano za stanogradnju i korištenje stana, ta danas sutra bi se moglo naći i rješenje za poticanje štednje, ali u ovom trenutku vjerojatno ne. Tko je taj tko bi trebao poticati izgradnju stanova za potrebe građana. Evidentno da su to jedinice lokalne samouprave i da sva filozofija potpore mora ići kroz socijalnu politiku jedinica lokalne samouprave. Da li si oni to mogu priuštiti? Možda dva, tri veća grada u Republici Hrvatskoj, ostali ne jer nemamo ni kvalitetnu raspodjelu poreza na dohodak, jer je i to itekako važna komponenta da osiguramo namjenska sredstva da bi općine i gradove mogle zaista kvalitetno kvalitetno imati socijalnu politiku i da riješe pitanje stanovanja građana. Prema tome, zakon koji samo donosimo jer imamo uredbu ali i zakon koji puno govori koliko nam je slaba socijalna politika i da u biti socijalne politike nemamo. Jer da imamo imali bi kvalitetno riješeno temeljno pitanje socijalne politike, a to je pitanje stanovanja. Ovaj zakon to ne rješava. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Da, vi ste zapravo sustavno iznijeli one teze koje ste zastupali koliko sam shvatio, koliko se sjećam i kad ste bili ministar. I moram priznati u temeljnim postavkama, nisam ih nikada zaista mogao dovoljno dobro razumjeti i nisam se ni tad slagao sa vama kad ste bili ministar, a ne slažem se ni sad, jer isto spadam pa valjda i generacijski po nekom modelu življenja u one koji vrlo teško mogu razumjeti taj model i taj model življenja u najmu i tu ideju o razduživanju putem rješavanja nekretnine ili oslobađanja nekretninskog fonda koji bi oslobodio gospodarstvo. Tako da nije mi to ostalo nikad jasno ni sada i sjećam se kako ste se vi zapravo zalagali da se uopće ovaj oblik jednostavno tih štedionica na neki način riješi i da se zapravo usmjeri i u ovom pravcu kako ste i sad govorili. Ali složio bih se s vama da zapravo ovo sada je samo nastavak istog tog modela koji je bio glede stambenih štedionica, samo što je sad taj DPS smanjen sa 1250 koliko je nekad iznosio, 750 pa sad na tih nekih 200 i nešto kuna. A ono što su zapravo možda i mogli, to je zapravo na neki način vezan zapravo taj DPS i njegovu isplatu na realizaciju kredita iz stambene štednje što zapravo opet nije slučaj i što je možda šteta, što se zapravo konačno ipak taj DPS nije vezan na realizaciju kredita kakav god on bio. I na kraju krajeva, puno je naših građana možda ne u Zagrebu, ali u nekim mjestima gdje su puno jeftinije nekretnine ipak moglo rješavati i rješavalo svoje stambene probleme upravo putem stambene štednje ako nisu riješili stambeni problem, a riješili su neku nadogradnju, rekonstrukciju, kupovinu namještaja, kupovinu nekih još stvari vezano za stanovanje kroz te manje kredite koji su zapravo mogući putem stambenih štedionica. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Slavko Linić. Socijalna politika se vodi prema većem broju građana i znači ona mora zahvatiti veći broj građana. Valjda ćemo priznati da u RH radnici nemaju dovoljno sredstava da bi iz svojih prihoda mogli biti vlasnici stanova. To nemaju ni dobar dio umirovljenika koji već imaju nekakve i štednje itd. Prema tome, glavnina građana Hrvatske ne mogu biti vlasnici. I ako ćemo govoriti o socijalnoj politici tada se moralo naći rješenje kako osigurati stanovanje kao temeljni problem socijale svakog građanina. I taj dio možemo riješiti samo kroz najam, valjda smo toga svjesni da nismo tako bogati. To je pod broj jedan. Ako to nismo riješili svaki drugi oblik je rasipanje novaca. A drugo, ovo što i vi velite, uočili smo nelogičnosti zloupotrebe, možemo čak i to reći, a to znači da su mnogi DPS koristili za uvećanje kamate na svoju štednju i nakon toga nikad nisu realizirali nikakva ulaganja u bilo koji vid održavanje stana ili kuće ili nabavku stana ili kuće. I to je znači samo značilo ako zaista i želimo …/Govornik iako ja smatram da je to rasipanje sredstava ako nismo riješili glavnini građana Hrvatske njihov problem stanovanja, onda je ono što je važno reći da su ta sredstva namjenski u većem iznosu trebale ići samo onima koji ulaže u stanovanje, a ne na štednju. To su bile uvijek prepirke i svađe, jer iznos od 256 kuna nije bog zna kakav iznos, … …/Upadica Stazić: Druga replika, poštovani Zlatko Tušak. **Tušak, Zlatko (ORaH)** Hvala potpredsjedniče. Pa kolega Linić, ja se ne bih potpuno sa vama složio prvenstveno u onoj tezi kada govorite da bi isključivo trebalo biti stanovi za najam, a ne za vlasništvo. Mislimo da to trebamo ostaviti svakom pojedincu, građanu da on prema svojim sposobnosti odlučuje. Druga stvar je model, model o kojem mi pričamo niti je model ovaj razrađen, niti je. Mi imamo problem danas vezano za kredite zato što su to bili vrlo nepovoljni krediti, zato što su to bili krediti sa deviznom klauzulom, zato što su to bili krediti koji su na neki način opteretili građane koji više sa svojim primanjima kada su ulazili u kreditne aranžmane bili su kreditno sposobni. Ali na kraju su im rate porasle, a njihove plaće su ostale iste. I to imamo danas problem. Da li u ovom modelu o kojem vi zagovarate i kojeg pričate, taj model bi trebalo itekako razraditi. Ali mi opet moramo govoriti onda o vlasnicima koji će davati stanove u najam. Pod kojim iznosima će ti ljudi živjeti u tom najmu? Da li onda netko ako ne stekne svoju imovinu i nema svoju imovinu u kojoj će stajati bit će isključivo u najmu pa onda više neće moći ni plaćati taj najam i sutra biti na ulici sa svojom obitelji. To je itekako, uvažavam onaj dio socijalne komponente o kojoj vi govorite, ali o modelu se ne može ovako paušalno davati ocjene. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani Slavko Linić. Kad govorimo o modelu onda se bavimo brojkama. Prosječna plaća u RH je nešto više od 5500. Kad imate plaću prosječnu u RH 5500 kuna niste u stanju osigurati ni najmanje iznose za rate kredita, ni najmanje. Osim toga, moramo znati kad uspoređujemo Hrvatsku sa Europom da stambenog kredita u kunama ispod 5%, 5,5% nema. I uvijek ćete imati nažalost državni rizik od 2,5 2,5 do 3% u toj kamati. Zadužiti građanina na 25 godina sa 5,5% kamata to znači da glavnina građana Hrvatske neće moći vraćati kredite. Toliko o brojkama o kojima se može itekako ozbiljno razmisliti. Postoji i ono drugo, a to je rekao sam da je socijalna politika i pogotovo stambena politika i stanovanje osnovna osnovna briga jedinica lokalne samouprave. Prema tome, ako ćemo govoriti o stanovima koje će graditi i najmove koji trebaju biti primjereni plaći građana Hrvatske onda je to politika gradova i općina. I oni mogu biti itekako ozbiljni da paze na kvadratni metar i cijenu kvadratnog metra u izgradnji ali sutra i u socijalnoj politici kvalitetnog najma, kvalitetnog dugoročnog najma po prihvatljivim cijenama za prosječne plaće u RH. To se zove socijalna politika. Moram reći da ne govorim paušalno, bio sam 10 godina gradonačelnik Rijeke i gradio takve stanove. U njima se živi sa ugovorom od 10 do 20 godina i uz pristojne cijene. Nova replika, poštovani Branko Bačić. čitavo vrijeme i kao ministar pa evo i sada u raspravi zastupate identičan stav o stambenoj štednji i Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticaju stambene štednje. I iznosite razloge koji vi mislite da su opravdani. Ja se u velikom dijelu s time ne slažem. Ja sam i onda kada smo mijenjali u dva navrata ovaj zakon tvrdio da je Zakon o stambenoj štednji i državnom poticaju polučio sjajne rezultate s jedne strane. S druge strane da je doista omogućio najpovoljnije stambene kredite u RH. S druge strane povrat povrat anuiteta na te kredite kad su stambene štedionice u pitanju je kudikamo bolji nego kod banaka. Banke su upravo znajući da je ovaj kredit povoljniji, a htjeli su plasirati sredstva po višim kamatama tamo 2005. i 2006. godine komplicirale na određeni način proceduru koja jest malo kompliciranija u ovom zakonu nego pri običnom kreditu i usmjeravale svoje klijente na njihove kredite. Zato je u tom trenutku počeo padati intenzitet davanja stambenih kredita kroz stambene štedionice, a ne zbog toga što to nisu najpovoljniji krediti s jedne strane. I s druge strane ja mislim da ti krediti ako se nenamjenski koriste da treba zakonskim mjerama spriječiti nenamjensko korištenje kredita, a ne da nam to bude razlog da od stambene štednje odustajemo. Ja držim da se to može riješiti. Tim više što ovaj kredit ne mora biti namjenski za kupnju stana, on ide ka dogradnji, nadogradnji, opremanju stana itd., itd. Tako da ovakav projekt kredita kroz stambenu štednju koji ide prema građanima itekako polučio uspjeh i ja ne bih od njega odustajao, dapače, čini mi se da je dobra mjera koja je ovim zakonom bila predviđena. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Slavko Linić. Ako se vraćamo u 1998. 600 milijuna kuna ili 500 milijuna koliko je bilo u državnom proračunu očito je da je značajni broj i korišten i štedjelo se i da je imao svojih određenih rezultata. Mi govorimo o 2015. godini, kad vidimo da nema više značajnih ulaganja u stanovanje, a pogotovo ne kroz stambene štedionice. To su činjenice. Sad, netko voli na bazi osjećaja govoriti netko na bazi činjenica. 50 milijuna je osigurano u državnom proračunu, da li je to svrsishodno, da li je to kvalitetno za rješavanje osnovnog socijalnog pitanja građana stanovanje i da li je to poticajno za graditeljstvo koje treba graditi stanove? Odgovor je ne. 50 milijuna kuna netko veli nije puno. Ja smatram da ovako 50 po 50 po 50 sve su to ne svrsishodno utrošena sredstva. I pokušavam reći što smatram da je kvalitetniji model za rješavanje osnovnog socijalnog problema građana Hrvatske. Isto tako, ne treba nadzor, najgori su nadzori ovo, ono, ne ide. Odgovor je nuđeno je 2013. kad uložiš u stan evo ti poticaj, ali veći poticaj. Ne, ne želi se. Što to znači? Pa nije svrha graditi stan ili održavati stan, svrha je dobiti novce na štednju. Prema tome, samo jednim izmjenama isplata kod korištenja sredstava i to daleko većih. Sve se to moglo riješiti ako već želimo jer nije ni to loše, daleko od toga, dobro je, nek netko bude i vlasnik ali to nije više socijalno pitanje. Posljednja replika, poštovani Željko Šemper. **Šemper, Željko (HSU)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker možda se samo djelomično slažem s vašom raspravom, ali u većini vaše rasprave mislim da niste u pravu. Ja sam u mirovini dosta dugo i dosta dugo imam staža pa znam koji su problemi umirovljenika poznato je svima da su umirovljenici prije svega, i Hrvatska je poznata po tome da su svaki htjeli izgraditi svoju kuću, a kuću su gradili cijeli radni vijek. Nisu bili kao što je danas da neko bude hrabar i digne 100 tisuća franak i odjedanput ima stan ili nekakvu kućicu, nego su to malo uštedili pa su nešto napravili, prostoriju po prostoriju. A srž ove stambene štednje, ja vjerujem da su neki štedjeli a nisu digli kredit i to je sasvim legalno po tom zakonu, ali srž ove i bit ove stambene štednje je da trojica štede da jedan uzme kredit. Jer svi članovi koji štede ne mogu uzeti kredit jer takvih sredstava puno nema. Ovo je idealna štednja, otprilike 5 godina se štedi, ima se oko 30 tisuća kuna i lijepo se u te kućice koju su umirovljenici napravili uvede plinsko grijanje, možda se promijeni krovište jer je već red ili se napravi fasada koja je danas moderna i potrebna. Zbog toga mislim da ova stambena štednja je dobra i godinama je bila dobra, nije dobro što se državna poticajna sredstva smanjuju svake godine ali još uvijek je isplativija nego krediti i oročenje u bankama. Hvala. Zahvaljujem. Za raspravu se u ime kluba nezavisnih zastupnika prijavio Damir Kajin. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani zamjeniče sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege, svaka pojava, svaki zakon, sve ima svoj lice i naličje tako i Zakon o stambenoj štednji i državnom poticaju stambene štednje ima i svoje i lice i naličje, ima svojih i pozitivnih i negativnih strana što se pokazalo i u praksi. Nije sporno da je ovaj zakon kroz godine primjene mnogima pripomogao riješiti svoj temeljni problem, problem stanovanja i dizanjem stambenih kredita uz povoljniju kamatnu stopu. Ali ako nešto treba mijenjati, onda treba znati zbog čega se to mijenja, a najprije treba znati što se želi postići. ovo je 10 izmjena ovog zakona i samo potvrđuje i ta 10 da lutamo u traženju što želimo postići jer svaka izmjena je bila samo izmjena smanjenja izdvajanja odnosno visine državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju. Ako je isti model, a u startu bilo 25% državnih poticajnih sredstava a danas 4,6% onda to nešto za sebe govori. Ne može biti dobar model koji je zamišljen sa 25% a istodobno da je doba model koji je zamišljen sa 4,6% a da ništa se ne mijenja drugo. Znači da nije problem samo u visini izdvajanja sredstava nego je problem suštinski. Ako je suštinski onda treba temeljito izanalizirati postojeće stanje, to usporediti i simulirati sa postavljenim ciljevima i odrediti model zakonski koji će rezultirati onime što se očekuje. Uredba se nije smjela donositi na ovakav jedan važan zakon. Ne može se uredbom bez imalo analize samo smanjiti izdvajanje državnog poticaja i postigli smo rezultat. Trebalo je, nije sporno da je trebalo zakon mijenjati, ali trebalo je suštinski ga mijenjati a po najviše u pogledu primjene. Nedopustivo je da 18 godina gledam, mislim od 98., 18 godina gledamo da se zakonom omogućuje da koristi državna poticajna sredstva i onaj tko nije zakonom predviđen i da nema nikakvih sankcija i da nitko nije prekršio zakon. Ne znam kako možemo pogledati u oči hrvatskoj javnosti sa takvim zakonom. Mnogi su iskoristili ta sredstava kao kamatu na štednju, ali postavlja se temeljno pitanje, kolega Linić je postavio je li ovo socijalni zakon ili nije? Trebao bi biti socijalni, da uz što nižu kamatnu stopu onih koji imaju problem rješavanja stambenog problema ili dogradnje, izgradnje, adaptacije ili kupnje novog stana da im bude dostupan kredit što povoljniji. Ali mi ne znamo do danas koliko je iskorišteno u tu svrhu a koliko je iskorišteno u onu drugu svrhu da je to bilo samo kao kamata na štednju, nekima i 25%. Nema uopće takve analize a kamoli pomisli da to treba mijenjati. Što je rezultirao ovaj zakon pozitivno to treba poboljšavati, što je rezultirao negativnim treba otklanjati. Mi ne činimo ni jedno ni drugo. Kaže se ovdje u obrazloženju ocjena stanja da je u cilju, ova izmjena u cilju razvoja stambene štednje. Postavlja se se opredjeljenje da je cilj ovog zakona općenito stambena štednja. To ne bi smio nikako biti cilj, trebala bi biti stambena štednja za ostvarivanje povoljnih stambenih kredita. Cilj su povoljni stambeni krediti a ne samo stambena štednja, pa zato i ostaje ono što nismo riješili a trebalo je riješiti, onemogućiti onima koji odnosno poticaj isplatiti onog trenutka kad je netko ugovorio kreditni odnos za kupnju stana ili adaptaciju ili nadogradnju. U tom slučaju samo isplaćivati poticajna sredstava i kad se napravi priprema za slijedeću godinu, toliko i toliko kredita, toliko ugovora, toliki je ukupni iznos, onda se izračuna koliko treba poticaja i te poticaje dati. I nadalje se kaže da je ova izmjena po uzoru na praksu nekih država zemalja EU. Sve što smo do sada pisali i sve što smo 9 puta do sada mijenjali sve je po uzoru nekih zemalja EU pa i ovo po uzoru. Pa kako može biti sve po uzoru? A mnoge te zemlje po čijem je uzoru pisan ovaj prijedlog zakona imaju kod komercijalnih banaka upola manju kamatnu stopu na stambene kredite nego što mi imamo kod stambenih štedionica i onda kažemo da je to po uzoru tih zemalja. Nešto se računica ne poklapa. Socijalna politika da i cilj je socijalnu politiku provoditi, ali nije socijalna politika povećanje kamate na štednju. Kamata na štednju odnosno stimuliranje kamate na štednju poticaji kamate na štednju ne može biti socijalna politika. I zato imali smo vremena proteklih godina eliminirati,ovo nije prvi put da govorim na ovakav način i ne znam zašto nekomu odgovara da i dalje koriste oni kojima nije namijenjen smisao zakona. Kaže se da je ovo izmjena zbog jačanja povjerenja u sustav stambene štednje. Zar to nije bilo i do sada namjena? Kakve veze ima smanjenje izdvajanja sa jačanjem povjerenja u štednji, ali pokazat će se koliko se prepisuje, a da nitko ne čita što piše u jednom prijedlogu zakona. Kaže se, razvoj sustava stambene štednje ima pozitivan učinak na pokretanje građevinske industrije, pa imali smo razvijen svih godina pa smo vidjeli koliko je građevinska industrija pala. Ali mi samo uporno prepisujemo. Ima čak ovo mi je žao što moram govoriti na ovakve da netko ne zna u u zakonodavnim tijelima i onima koji prolaze sva tijela ovaj zakon, da ne zna što je svršeni glagol. Kaže se "da će Vlada RH na prijedlog ministarstva do 31.listopada propisati postotak DPS-a za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj godini". Prikupljeno je svršeni glagol, može se samo za štednju koja će se prikupiti u sljedećoj godini. Ali ovo uporno moram govoriti jer toliko je strano i nije sukladno u hrvatskom jeziku da je to strašno čitati. Jednostavno kada čovjek pažljivije čita jeza ga hvata. Primjerice, razlozi za donošenja zakona po hitnom postupku o prijedlogu zakona raspravljamo, a zakon izglasavamo i donosimo. A znate što piše ovdje? Da mi raspravljamo i donosimo nacrt prijedloga zakona. dva puta u jednoj rečenici se ponavlja, "sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskog sabora predlaže se donošenje ovoga nacrta prijedloga". Po Poslovniku Hrvatskog sabora ne može se uopće Hrvatski sabor raspravljati o nacrtu prijedloga. I opet ponavlja ponovo "cilj donošenja nacrta prijedloga". Pa nema cilja donošenja nacrta prijedloga, a samo dvije rečenice obrazloženja i takve jedne čovjeku dođe da prestane čitati i da nema volje raspravljati o ovakvim, da onaj tko čita osnovne stvari ne zna. Stambeno kreditiranje, dugoročna mjera i kada se nešto postavlja dugoročno onda mora tu biti nepromjenjivo, neki temeljni čimbenici moraju biti nepromjenjivi. Postavljano dugoročno, a 10 puta mijenjamo, a 10 puta mijenjamo svaki put smanjujemo, čak jedne godine nismo ni izdvajali. Što je to odlučilo da za isti model izdvajamo 25%, izdvajamo 15%, ne izdvajamo nikako ili sada izdvajamo po nekoj formuli, a onu u model ne diramo nikako? Modela kao da nema, a model je taj koji ima. Kad bismo mi ugovorili i donijeli rješenje na način da kada netko štedi u stambenoj štedionici ima pravo i na stambeni kredit uz subvencioniranu kamatu, prilikom zaključenja ugovora da se zna koliku subvenciju će taj dobiti, unaprijed taj mora znati. Kako je moguće sada stimulirati štednju u stambenim štedionicama kada onaj koji štedi i koji bi sutra potencijalni bio korisnik kredita ne zna uopće s kojim poticajnim sredstvima će raspolagati. Hoće li ih uopće biti te godine? možda i neće. Dakle ono osnovno mora se dugoročno postaviti, a to bi se postavilo kada bi se reklo 2% kamate će subvencionirati državni državni proračun, kamata ukupno ne smije biti veća od 3,5%, onda bi se znalo reda, onda bi se znalo. A zamislite, mi sa zakonom subvencioniramo kamatu na štednu, a bez zakona subvencioniramo kamatu kod HNB-a za sve djelatnike jer njima HNB plaća 3% iznad iznad 3% kamatne stope kod svih komercijalnih banaka svu kamatnu stopu iznad 3% plaća HNB. Nema zakona uopće o tome, bez ikakve zakonske podloge. A ovdje bez zakonske podloge se kamata na štednju isplaćuje, a onda dođe godina kada se ne uplati nikako kod onih koji podižu kredit stambeni i kojima bi trebalo uz što povoljnije kamatne stope omogućiti zbrinjavanje stambeno i rješavanje stambenog problema. imamo problem veliki u ovom … Kako je moguće u komercijalnim bankama u susjednoj državi imamo povoljnije kamatne stope na stambene kredite nego što imaju ovi korisnici kredita koji su ukupno zaduženi mislim 5 milijardi i 900 milijuna kuna preko stambenih štedionica, kako je to moguće. Moguće je jer su supstancu onu poticajnu pojeli i oni koji nisu koristili stambene kredite. I zatvaramo oči nad tim a ne rješavamo ono najvažnije. cilj bi trebao biti minimiziranje kamatne stope, to treba biti cilj zakona minimiziranje kamatne stope na stambene kredite a ne maksimaliziranje kamate na štednju a to se jedino može pomoći, jedino može riješiti ako ćemo ugovarati i isplaćivati državne poticaje samo onima koji imaju zaključene ugovore. A država će se obvezati zakonom da će u takvom slučaju isplatiti toliko i toliko a stambene štedionice da su obvezne dostaviti rekapitulaciju i pregled svih ugovora koje imaju i kompletne štednje. Kolega Linić je ovdje naglasio i malo čini mi se problem nenaplativosti kredita korisnika stambenih kredita gledajući izvješća službena. Kolega Linić, mi ne trebamo biti uopće zabrinuti ali to službeno izvješće ne odgovara stvarnom stanju. Nismo jedanput svjedoci da služben izvješća ne odgovaraju stvarnom stanju. Pa do prije nekoliko godina mi nismo imali nenaplativih kredita uopće u u komercijalnim bankama. Sjećate se ovdje rasprava kada sam upozoravao da to nije točno. Danas imamo 56 milijardi klasificiranih, nenaplativih ili djelomično nenaplativih kredita odobrenih koje su odobrile komercijalne banke. A danas imamo da je 99%, znači od 5 milijarda i 900 milijuna kuna odobrenih kredita stambenih štedionica, čak 5 milijarda 800 i čini mi se 20 milijuna kredita potpuno naplativih. se ne razumije./… pokaže da nije tako ali sam siguran da nije tako. Jer mnogi su došli u poteškoće i pokazati će vrijeme kao ne rijetko, nažalost da sam bio u pravu i zbog svega navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice ne podržava uopće izmjene na ovakav način a kamoli donošenje ovakvog prijedloga zakona. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Marić, vi opet zaobilazite šta je bit te štednje. Vi ste rekli da su cilj stambeni krediti a ne samo štednja. A ja vas pitam otkuda bi se ti krediti i davali ako nema sredstava. Pa ne mogu biti 1000 članova i svih 1000 članova stambene štedionice dignuti kredit. Od čega? Pa mora biti neki fond. 3000 štedi i 1000 ih može dignuti kredit. Isto tako tko je ulagao? Nije bilo povoljno. Kamate su bile 3%. U isto vrijeme u bankama su bile i od 6 do 7% kamate. Pa zbog toga su ta državna poticajna sredstva da se sakupi jedan određeni broj štediša i da sakupe jedan fond iz kojega bi se to kreditiralo. I naravno ti krediti su bili daleko povoljniji nego stambeni u bankama gdje su ovdje bili fiksna kamata nego u odnosu gdje je kamata rasla kada se banka sjeti. Hvala. Goran Marić, odgovor na repliku. Preduvjet za povoljne stambene kredite je štednja, ne može biti cilj štednja nego preduvjet da se ostvari cilj. Ali je pretvoren zakon velikim dijelom u cilj da se samo stimulira štednja kako bi i oni koji ne dižu kredite podigli veliku kamatnu stopu na štednju. Hoćete li sad da vam nešto i osobno kažem. Vjerovao sam velikim dijelom u ovakav zakon kada se '98. donosio. Moja djeca bilo je godinu dana jednom, drugi se nije bio ni rodio. Čim je drugi se rodio uplatio sam jer sam htio na takav način, vjerovao sam u takav način i uplatio i za jednog i za drugog i za sebe i za suprugu uplaćivao nekoliko godina. I kada sam vidio da to ne funkcionira, znate šta se dogodilo? Nisam ja ni znao, isplatili su i meni kamate na štednju. Ali ja se protivim tome i prekinuo sam, nisam htio više to jer to nije normalno, nije logično, to je protuprirodno da državnim se poticajima isplaćuje kamata nekome tko ne želi dignuti kredit i vi to sada opravdavate.

bila na stambene kredite. Ali i na nešto drugo se želi posebno osvrnuti a ono na šta ste ukazali na problem u obrazloženju samog zakona gdje predlagač zakona nije našao ni za shodno da tekst prilagodi. U nekoliko navrata u tekstu piše nacrt prijedloga zakona a mi imamo zakon po hitnom postupku. I suština je na problem koji ste ukazivali počev od donošenja uredbe prošle godine koji je identičan sa predloženim zakonom a stavljen stavljen je u proceduru zakon u normalnu proceduru kroz 2 čitanja da ide i onda ne donošenje i ne stavljanje na raspravu samog ovog zakona. I jasno poslije ove ljetne stanke mi smo se našli sada u situaciji da je taj prijedlog u redovnoj proceduri povučen i stavljen je po hitnom postupku da bi mi praktično pokrili sada uredbu Vlade Republike Hrvatske predlagač si nije našao za shodno ni praktično da ispravi određene greške u samom tekstu što je stvarno neozbiljno kada se radi o jednom ovako ozbiljnom zakonu. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa. Kolega Tušak, vidim da ste dobro shvatili moju namjeru rasprave, ali i pokazali i potvrdili da se površno pristupa jednom ovakvom osjetljivom problemu. Površno pristupa u prijedlogu izmjene zakona, površno pristupa u samom pisanju zakona i da lutamo, non-stop lutamo. U čemu je problem da se konačno jedanput kaže onaj tko ima štednju u stambenoj štedionici sukladno godinama koje štede i količini koju ima dobit će državni poticaj onog momenta kad bude ugovor sklopio o kreditu. I takav štediša bi morao imati maksimalnu kamatnu stopu od 2,5 do 3% i takvima treba država subvencionirati do tog iznosa. Ako je kredit stambeni 5,5% preko stambene štedionice onda stambene štedionice ne ostvaruju svoju zadaću nikako i onda to nije socijalna mjera. Ma koja socijalna mjera da netko otplaćuje kredit uz 5,5% kamatu. To je samo u Hrvatskoj prirodno. Pa profiti svih proizvodnih poduzeća su od 1,5 do 2%. Ma od čega će netko vraćati 5% kamatnu stopu, od koje plaće, od kojeg zaposlenja, a onda još dopustiti da poticajna sredstva idu tamo gdje ne bi smjela ići. Koliko se milijuna kuna u 18 godina, a to bi moglo biti ako je nekada i 500-600 milijuna, znači 6-7-8 milijardi kuna, koliko je od toga isplaćeno kroz kamatu onima koji nikada nisu digli kredit.

Uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicom. Odmah na samome početku reći ću da će klub SDP-a podržati donošenje Zakona o izmjenama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju poticanju stambene štednje. Za nas u klubu SDP-a ovo je pozitivan primjer i smatramo da postojanje državnih poticaja na stambenu štednju i sam Zakon o stambenoj štednji jesu opravdani što je dokazano i nizom pokazatelja unazad ovih godina od 1998. godine kada je sam zakon na snazi. U cilju razvoja stambene štednje u Republici Hrvatskoj predlagateljica ovim zakonom uvodi varijabilni postotak državnih poticajnih sredstava po uzoru na praksu nekih država članica Europske unije koje imaju višegodišnje pozitivno iskustvo promjenjivog postotka poticanja na stambenu štednju. Važeći Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje uistinu je stupio na snagu 1. siječnja 1998. godine u daleko drugačijim okolnostima nego su one unazad zadnjih 6 godina. Mijenjao se propisima i uvjetima u svim ovim godinama do sada. Uvjeti, mjerila i postupak davanja i korištenja državnih poticajnih sredstava propisana su jošte jošte davne 1998. godine i uz njih propisane su i druge odredbe samoga zakona. Nadalje, treba reći uopće što je to stambena štednja i što ona danas predstavlja u Republici Hrvatskoj. Stambena štednja je ne samo u našoj zemlji već i u svim zemljama poseban oblik namjenske štednje uz državna poticajna sredstva. Ona je često prisutna i uz atraktivne kamatne stope. Nakon isteka stambene štednje uz redovitu uplatu korisnici stječu pravo i na povoljniji stambeni kredit i kao što su kolege do sada i rekle, sa uobičajenom fiksnom kamatnom stopom i sa niskim otplatnim ratama. U Hrvatskoj posluje nekoliko stambenih štedionica u kojima velik broj građana Republike Hrvatske ima otvorene stambene štednje. Do konca 2013. godine bilo je riječi ovdje od gotovo 800 000 takvih ugovora sa različitim štedionicama. Kod stambene štednje u Republici Hrvatskoj moguće je istekom roka stambene štednje od 5 godina uloge podignuti bez ograničenja i slobodno raspolagati uplaćenim sredstvima uvećanim za kamatu i državna poticajna sredstva. Već danas u ovoj raspravi ovdje u Sabornici postavljalo se upitnike nad to koliko je to ispravno, odnosno koja je svrha i cilj stambene štednje u Republici Hrvatskoj. Po nekakvoj tradiciji koja je ovdje naglašena uistinu je svrha da se građanima Republike Hrvatske omogući povoljnija štednja, da se omogući povoljnije kreditiranje i stjecanje novih nekretnina, najčešće prve nekretnine. I zato nije čudno da je i moguće slobodno raspolagati uplaćenim uvećanim za kamatu i državna poticajna sredstva jer često se događa da u hrvatskim obiteljima ljudi žive zajedno u domaćinstvima koja čini više generacija. Najčešće u Republici Hrvatskoj obitelji žive u obiteljskim kućama u kojima se često dogradnjom ili nekim novim uređenjem stambenog prostora stvaraju nove stambene jedinice za mlađe članove obitelji. U tim slučajevima dovoljno je i da ukućani zajednički štede kroz mogućnost stambene štedionice, da zajednički na hrpu stave ostvarenu dobit i novac i da zapravo pomognu mlađim članovima svoje obitelji, da unutar već postojeće stambene jedinice stvore novi Tada se ne postavlja pitanje da li je potreban novi kredit za zaduženje, možda je ponekad upravo i taj gotovinski novac koji je kroz 5 godina ušteđen i uvećan za kamate i državna poticajna sredstva dovoljan za dogradnju, izmjenu stolarije ili nešto treće što je toj obitelji potrebno da se skući. Jedno od glavnih obilježja proizvoda stambene štednje je njena dostupnost. Upravo o toj dostupnosti govorimo kada kažemo da stambenu štednju mogu ugovarati svi državljani Republike Hrvatske, ali to su mogle i mogu činiti gradovi Za obitelj je važno da i maloljetnici mogu imati ugovore o stambenoj štednji te ostvarivati državna poticajna sredstva. U punom iznosu državnih poticajnih sredstava dobiva se punom iznosu državnih poticajnih sredstava dobiva se ili ostvaruje se iznosom od 5000 kuna na godišnjoj razini. Osim kupovine kao što sam rekla stambenog prostora kredit stambene štedionice može se koristiti i za izgradnju, adaptaciju, opremanje stambenog objekta. U Republici Hrvatskoj zaživio je i pojam tzv. obiteljske štednje kao posebnog proizvoda za iskorištavanje maksimalnih državnih poticajnih sredstava u kojoj štede svi članovi obitelji. Od uvođenja same stambene štednje '98. godine do ovog današnjeg zakonskog prijedloga visina državnih poticajnih sredstava je određena kao fiksan postotak čiji je iznos do sada smanjivan nekoliko puta. Uvođenjem stambene štednje od 1. siječnja '98. državna poticajna sredstva iznosila su već ovdje često spominjanih 25% od iznosa raspoložive stambene štednje što je u tom slučaju značilo da se je na 5000 ušteđenih kuna u godinu dana dobivalo 1250 kuna kuna dodatnih poticajnih, državnih poticajnih sredstava i sigurna sam da se svi zajedno sjećamo tog perioda i da smo svi skupa tada otvarali i police stambene štednje. Naravno da se je izmjenom Zakona o stambenoj štednji koja se događala u periodu od '98. pa do danas nekoliko puta i smanjivao postotak državnih poticajnih sredstava i to prvenstveno sa 25 na 15%, pa 2013. sa 15 na 10%, 2014. na stambenu štednju nije bilo poticaja, a od 1. siječnja do 31.12.2014. kao što naglašavam ne isplaćuju se iz državnog proračuna RH. Ovaj Ovaj prijedlog zakona u SDP-u, odnosno u klubu Socijaldemokratske partije Hrvatske smatramo pozitivnim, smatramo ga dobrim prijedlogom i vidimo i pozitivnu stranu onoga onoga što ovdje predlagateljica Vlade Republike Hrvatske predlaže. Uistinu u tom varijabilnom poticaju na stambenu štednju koja možemo slobodno reći predstavlja vjerojatno najznačajniju reformu samog sustava od 1998. godine do danas. Očituju se pozitivni učinci za sve dionike. Postoje i dostupni su Republici Hrvatskoj razni pokazatelji analize koje su provele sve zainteresirane strane. Postoji čak i jedna analiza iz kolovoza 2013. godine, analiza sustava poticanja stambene štednje u Hrvatskoj koju je izradio Institut

riječ u svakom slučaju o stvaranju stabilnog zakonodavnog okvira, da samim time se razvija i sustav stambene štednje, a da sveukupno u konačnici treba biti oplođeno i pozitivnim učinkom na bruto društveni proizvod i javne prihode. Odnosno jasno je da se događa veći povrat sredstava u državni proračun u odnosu na isplaćene poticaje. Tako je upravo iz ove analize rečeno da na jednu kunu iz državnog proračuna u isti vraćamo čak dvije kune. Sustav stambene štednje se dugoročno stabilizira i optimizira čime se stvara povjerenje kod štediša. Mi smo motivirani kao štediše da doprinosimo kroz poticajnu štednju, jer na taj način stvaramo nove izvore sredstava za stambene štedionice. spomenuta analiza iz kolovoza 2013. godine naglašava primjere drugih zemalja i kaže, citiram: "Kako je postojanje štediša koji ne koriste kredit po isteku stambene štednje nužan preduvjet funkcioniranja sustava u modelu državno-poticajne stambene štednje može se ugraditi i fleksibilna komponenta poticaja koja bi služila nagrađivanju štediša." stambena štednja ukoliko bi znači ona u suštini gubi smisao ukoliko bi baš iz svake police stambene štednje proizašao jedna kredit. Ovdje je i bio cilj da se niz stambenih štednji uveže i da zapravo na taj način stambeni krediti budu budu što povoljniji, što dostupniji i zasigurno je i tu jedna od socijalnih komponenti bila prisutna. Od početka rada kroz ovaj sustav stambene štednje prošlo je gotovo 800000 građana, a u 2013. do 2013. godine ukupan iznos isplaćenih državno poticajnih sredstava iznosio je cirka 2 milijarde kuna. U 2013. godini od 800 tisuća stambenih štediša zahtjev za isplatu državno poticajnih sredstava podnijelo je njih 370 tisuća što je uistinu jedan respektabilan broj štediša u RH koji ispunjavaju svoje obveze prema stambenoj štedionici. I jasno je da je to proizvod koji je u interesu hrvatskih građana, da je to proizvod koji je usklađen sa potrebama tržišta i da je to u svakom slučaju proizvod koji može osigurati jednu stabilnost za stjecanje povoljnijeg kredita, prvenstveno stambenog kredita odnosno kredita kojim će se unaprijediti stanovanje u RH. Ne nužno kupiti nova nekretnina već urediti postojeća, nadograditi ili riješiti stambeno pitanje. Stoga je nama u klubu SDP-a iznimno važno naglasiti da razvoj sustava stambene štednje ima pozitivan učinak i na pokretanje svih drugih segmenata, ekonomskih segmenata u RH da istovremeno poticanjem ne samo štednje već i poticanjem potrošnje se ostvaruju pozitivni pomaci. Nadamo se da će i poticaji koji se stječu kroz odluke ovoga zakona biti moguće i vezani sa novim poticajima koji se primjenjuju u graditeljstvu i građevinarstvu za energetsku učinkovitost. I vjerujemo da će korist za građane RH na taj način biti višestruka. Stoga u klubu SDP-a podržavamo prijedlog Vlade Republike Hrvatske i podržavamo ovaj zakon. (SDP)** Hvala lijepa. Nastavit ćemo u 15,00 sati. Prvi na redu kolega Zlatko Tušak.